Уважаеми колеги, за да открия заседанието, следва да установя, че в пленарната зала присъстват повече от половината обявени народни представители. Проверката на кворума ще стане чрез електронната система за гласуване. Моля, регистрирайте

След проведената регистрация в залата присъстват 228 народни представители. Има конституционно необходимия кворум. Откривам първото заседание на Четиридесет

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Плевнелиев и председатели на Народното събрание, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми народни представители, дами и господа, скъпи сънародници! Днес сме свидетели на необикновена ситуация – липса на доверие в институциите и политическата система. В обществото няма усещане за справедливост и законност. Бедността е ежедневие и засяга все повече сънародници от различни слоеве на обществото. Около два милиона български граждани са извън страната. Повечето от тях са млади хора, студенти, млади специалисти в отделни области, натрупали професионален опит и знание. Дами и господа, много съм радостен и щастлив да видя толкова млади хора в състава на Четиридесет Аз вярвам в младите, защото те носят нов поглед, нови идеи, много енергия, свои цели, идеали и очаквания. На тях бих искал да напомня думите на двама велики мислители и философи. За свободата „Свободата не е да правиш каквото искаш, а да не правиш това, което не искаш.“ И за истината „Истината първоначално е отричана от всички, после е допускана за възможна от част от хората и накрая е приета от всички, защото е истина.“ Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси. Време е да си спомним, че волята и желанието за промяна, дори да са общи, правят нещата възможни, но не ги правят лесни. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността. Народът ни поставя изключително важни и съдбовни задачи за разрешаване и ние трябва да оправдаем доверието с чувство за отговорност и мобилизация на нашите интелектуални способности и нашия морал за разрешаването им в името на България и на всички българи. Уважаеми колеги, сега предстои най-важният момент – полагането на клетвата. Моля, станете и повтаряйте след мен.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ Поздравления!

Сега ще изслушаме химните на Република България и на Европейския съюз.

Напомням да се подпишат клетвените листа и моля квесторите да ги съберат. Уважаеми народни представители, в залата присъства Президентът на Република България господин Румен Радев, който ще отправи обръщение към народа и Народното събрание.

Уважаеми господин Президент, имате думата за обръщение. ПРЕЗИДЕНТ РУМЕН РАДЕВ: Уважаеми господин Председателстващ Народното събрание, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми представители на Конституционния съд, уважаеми министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, Ваши Превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници! За мен е чест да бъда сред първите говорили пред Четиридесет и седмото народно събрание. Позволете ми най-напред да поздравя всички Вас – народните избраници, на които хората гласуваха доверие да ги представлявате! Надеждите към новия парламент са огромни, а залогът – съдбовен. Нека преди да изговорим първите си думи от тази висока трибуна, преди първото гласуване в Народното събрание да осмислим мисията, която българските граждани ни възложиха. За първи път в рамките на година формираме трето Народно събрание. Предишните два състава на парламента живяха кратко. От тяхната трибуна се чуха неудобни истини, повдигнаха се важни въпроси, но те не успяха в основното да формират устойчиво мнозинство и да излъчат кабинет. След политическите страсти през април дойде разочарованието от повторния парламентарен пад през юли. Но българите не се обърнаха назад и изборите през ноември го показаха. Да, нашето общество още търси изход от корупционното статукво, но то вече каза „не“ на превзетата държава и на реставрирането на авторитаризма! Време е за национален консенсус. Той следва да съдържа важни приоритети, които да върнат на българите свободата, законността и справедливостта. Тези ценности са предусловие за надмогването на бедността, за благоденствието и модернизацията на България. На първо място нужен ни е политически консенсус на реформаторските сили около необходимостта от устойчиво, реформистко, социално управление. От него зависи да имаме правителство, от него зависи и самият живот на парламента, зависи и съдбата на политическата ни система, която не може да понесе поредни предсрочни избори насред зимния сезон. От него зависи и съдбата на хората, които очакват неотложни парламентарни решения за преодоляване на кризите. Затова искам да приветствам и предварително започнатите разговори между потенциалните партньори в бъдещото управление. Самата мисия на парламента се гради около консенсуса за народовластието. В България протичат дълбоки обществени процеси по възстановяване на демокрацията и държавността. Вие сте призваните да вдъхнете нов живот на парламентарния контрол, който бе на практика отменен през изминалите години; да създадете условия за възраждане на свободното слово като гарант за прозрачността и плурализма; да върнете гражданите в управлението; да усъвършенствате изборния процес. Загубата на доверие в политическата класа, във всички нас, пролича в отдръпването от урните през тазгодишния изборен маратон. Ние не можем да допуснем повече пилеене на историческо време, нито да бъдем подвластни на популизма и лъжата. Обществото ни очаква най-сетне актуализация на избирателните списъци преди броят на избирателите да е надхвърлил броя на населението. Важният национален консенсус е този за законността и справедливостта. Ако искаме този парламент да бъде траен и полезен, той следва да върне обществения живот в руслото на закона. Приоритетна задача е демонтажът на прокурорския чадър над корупцията и злоупотребите. Той осигурява безнаказаност както на големите корупционери, така и на битовите престъпници, които тормозят забравените от държавата българи. Надявам се всички демократи – и отляво, и отдясно в това Народно събрание, да са убедени, че това е ключът към бъдещето. Ако парламентът не успее да постигне решителни промени в прокуратурата в обозрим срок, то много скоро миналото ще потърси политически реванш под прикритието на същия този чадър. Без справедливост и законност всички добри намерения са обречени на провал. Не по-малко важен е консенсусът около икономическата и социалната политика. Българските граждани очакват от Четиридесет и седмото народно събрание неотложни мерки и законови промени, които да позволят допълнителни мерки за справяне със социалната и икономическата криза пред прага на зимните месеци. Борбата с пандемията също остава приоритетна задача. През настоящата година за първи път Народното събрание прие актуализация на бюджета, която бе изготвена от служебно правителство. Искам да благодаря на онези от Вас, които взеха участие в този процес. Обществото ни очаква същото отговорно отношение и от този парламент при приемането на държавния бюджет за следващата година. Следя нагласите по тази тема, но мисля, уважаеми дами и господа народни представители, че си струва да разгледате бюджета, който служебното правителство е длъжно по закон да внесе в парламента – той той предвижда растеж на доходите, подкрепа на семействата с деца, грижа за възрастните, стимулиране на развитието на малките общини, създаване на условия за икономически растеж. Днес е особено важен и консенсусът около външната политика, в която всички институции са призвани неотклонно да отстояват националния интерес. мен българската дипломация да бъде в ръцете на професионалисти от кариерата. Необходим ни е консенсус по всички важни външнополитически теми особено когато е заложена нашата българска идентичност, нашата история и култура и правата на нашите сънародници зад граница. Уверявам Ви, че президентската институция е отворена за диалог и сътрудничество по всички важни външнополитически теми. Наред с всички тези неотложни задачи, драстичното изоставане на България по всички важни показатели в Европейския съюз, както и необходимостта от ускоряване на модернизацията на страната изискват този парламент да предприеме отдавна отлагани реформи и законови промени, така че да можем да отбележим успех в образованието, здравеопазването, социалната сфера, икономиката, културата, спорта, обществения ред и сигурността. Те обаче няма да дадат желания ефект, ако не се гарантира прозрачност и предвидимост на законотворческия процес. Крайно време е да се прекрати порочната практика ключови закони да се изменят тихомълком чрез Преходни и заключителни разпоредби в закони, които не са в центъра на общественото внимание. Това е вратата на лобизма и тя трябва да бъде затворена. Наред с това внесените чрез Плана за възстановяване и устойчивост, депозиран вече в Европейския съюз, необходими законодателни промени също трябва да намерят своето навременно и рационално решение не само за да може да бъде изпълнен Планът, но и да се създадат необходимите условия за ускорена икономическа трансформация и цялостна модернизация на страната. Ще си позволя, уважаеми дами и господа, да повторя споделеното от мен пред Четиридесет и петото народно събрание, че всичко изброено дотук ще остане само добри пожелания, ако не мобилизираме нашите усилия за постигане на най-важната непосредствена национална цел – укрепването на държавността. Необходими са ни непоколебими действия за продължаване на демонтажа на отхвърления от избирателите управленски модел, за утвърждаване на върховенството на правото, за отстраняването на задкулисието от държавата, за задушаването на корупцията, за засилването на прозрачността и контрола над обществените харчове. Уважаеми дами и господа народни представители, немалко анализатори прогласиха, че изборите за Четиридесет и седмото народно събрание слагат край на прехода. За мен това е възможност, но не е свършен факт. От Вас зависи този парламент да затвори епохата на прехода. Убеден съм, че не можем да си позволим повече да пилеем историческо време и национален ресурс. Вярвам, че този парламент, най-младият досега, има капацитета, енергията и решимостта да върне оптимизма на българите и да изведе страната по пътя на свободата, развитието и модернизацията. Искрено Ви желая успех във Вашата високоотговорна мисия. На добър час!

трябва да дам думата на представителите на различните политически партии и коалиции, представени в Народното събрание след изборите на 14 ноември 2021 г. Предоставям думата на представителя на Коалиция „Продължаваме Промяната“. Заповядайте.

Уважаеми български граждани, живеещи в България и чужбина, уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател на Република уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт и адвокатурата, уважаеми президент Плевнелиев, уважаеми председатели на Народното събрание, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми представители на Дипломатическия корпус, уважаеми гости, уважаеми колеги! Време е да вложим смисъл в думите народен представител. Народен представител е човек, който представлява не само своите избиратели, а целия български народ. Наш дълг е да служим на българския народ – горд народ с велика история, намира се на най-красивото кътче на Земята, но за съжаление, прекалено дълго време голяма част от народните представители преди нас не са си свършили добре работата и заради това България е изправена пред огромни предизвикателства. Близо два милиона от нашите сънародници са избрали място за свой дом извън България. На всеки площад, където се срещахме с нашите избиратели, ни казваха: „Моля Ви, върнете ни младите хора обратно.“ Тези думи обикновено бяха изричани през сълзи от възрастни хора, от които 42% живеят на линията на бедност, а над 40% от техните внуци, останали в България, не можаха да имат тройка по математика и български миналата година в IV клас. Какво да кажем за болницата в Ямбол, където болните се пренасят с одеяла между етажите, или хората в Силистра, които чакат от тридесет години да имат мост над Дунав, или хората във Видин, където за същото време са се надявали да видят тунел под Петрохан или поне пътя Ботевград – Видин, Какво да кажем за митичния тунел под Шипка, който е с дължина под 4 км, но реално още даже не е започнат и връзката между Южна и Северна България остава само мечта в хората в Габрово? Да не говорим за огромната опасност, която грози цяла Монтана, ако неремонтираната стена на техния язовир поддаде – това би причинило шестметрова вълна, заливаща целия град. Дори в проспериращите ни градове, като Пловдив, толкова ли не можахме да довършим едно кръгово? А какво да кажем за цяла Северна България, която чака магистрала „Хемус“, която уж се строи, но освен раздадени милиарди – път няма?! А какво да кажем за околната среда с всичките наказателни процедури от Европа и с всичките ни препълнени сметища?! А цената на тока?! А прословутата връзка от Гърция?! Но как сме стигнали дотук? Къде са били народните представители, които е трябвало да решават тези проблеми? Отговорът се крие само в няколко думи – алчност, егоизъм и нехайство, не на всички, но на много от тях. А по разбитите ни пътища се разминават майбаси, ролс-ройси, ферарита, но не на успели конкурентоспособни бизнес лидери, а на хора, свързани с властта, хора, които са се закачили под една или друга форма на държавния бюджет, хора, които харчат със спокойствие нашите данъци, все едно че е тяхна бащиния. Това са просто едни корумпирани лобисти без никакъв истински бизнес. Дами и господа, това трябва да спре! Това трябва да спре днес! Нека всеки един от нас като народен представител да каже: искам да бъда част от промяната, ще ги решим тези проблеми! Всички заедно да заявим: време е за нулева толерантност към корупцията; време е за нулева търпимост към кражбите; време е за истинско правосъдие в България, където никой не се чувства безнаказан; време е ние да защитаваме истинските интереси на нашите избиратели, без да ни е страх от така наречените политически инвеститори; време е да превъзмогнем личното си его и да работим заедно; време е да направим България, от която да се гордеем; време е за просперираща България! Време е да бъдем активен член на Европейския съюз, който да дава конструктивни позиции в Съюза и реално да помага за неговото развитие. Време е България да бъде лидер в региона и пример за добросъседство. Време е България да има репутация на държава партньор, на която може да се има доверие. Време е за България, където младите се връщат обратно. Време е за България, където възрастните хора могат да имат достойни старини. Време е за иновации, инвестиции, конкурентоспособност. Време е да сложим нов смисъл в думите народен представител. Време е за всички нас да си свършим работата. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петков. Предоставям думата на представителя на Коалиция ГЕРБ СДС. Госпожо Атанасова, заповядайте.

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми госпожи и господа министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Плевнелиев и председатели на Народното събрание, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, госпожо Омбудсман, госпожо Председател на Централната избирателна комисия, уважаеми народни представители, колеги! През тази година два последователни парламента се провалиха в опита си да излъчат редовно управление на страната. Този провал беше наказан от българските избиратели с рекордно ниска избирателна активност и срив на подкрепата за партиите, които участваха пряко в него. Тези два факта трябва да бъдат отчетени от всички нас и сме длъжни да се съобразим с тях. Заради ниската избирателна активност настоящият парламент не разполага с достатъчно голяма легитимност, за да си позволи нови авантюри и да пилее време в произвеждане на скандали. Още отсега е ясно, че каквото и да е мнозинството в Четиридесет и седмото народно събрание, то няма да бъде плод на силна обществена енергия, а ще бъде резултат от компромиси. Трябва да си дадем сметка, че конфигурацията в настоящия парламент е много повече плод на необходимост, отколкото на позитивен избор на гражданите. Тя е много повече резултат от гласуването „против“, отколкото от гласуването „за“. Не е ясно колко български граждани бяха лишени от правото си на глас заради машинното гласуване и репресиите от страна на служебното правителство. Затова всяка илюзия, че някой е победил безапелационно и на тази база има право да диктува определени правила на останалите, ще се разбие в действителността. Така, както се разби в действителността илюзията на така наречените протестни партии, че имат мнозинство в 45-ото и 46-ото народно събрание. Надяваме се, че грешките, които провалиха последните два парламента, няма да се повторят в този и всички заедно ще подходим с достатъчно голяма доза смирение и отговорност към сложната ситуация, в която се намира страната ни. Осъзнаваме напълно необходимостта от съставяне на редовно правителство и структуриране на работещ парламент като първа крачка към излизане от политическата криза и предприемане на бързи мерки по отношение на здравните, икономическите и социалните предизвикателства. Затова още от днес можете да разчитате на разумно и коректно отношение от страна на Коалиция ГЕРБ-СДС. Уважаеми дами и господа, в Четиридесет и седмото народно събрание парламентарната група на ГЕРБ СДС ще бъде опозиция – опозиция на очертаващото се ляво-либерално мнозинство „Продължаваме Промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. Не възприемаме обаче ролята си на опозиция като политически инструмент за нагнетяване на напрежението в обществото. Наясно сме, че предизвикателствата пред страната са прекалено големи и на тях може да се отговори само с разумни решения, обществено единение и политическо съгласие по най важните теми за страната. Затова сме готови да водим конструктивни и публични разговори с всяка от политическите сили в настоящия парламент и да подкрепим всяко предложение, което отстоява българския национален интерес, спомага за по-бързото преодоляване на кризите, в които се намираме, и дава перспективи за развитие на страната ни. Същевременно искаме да Ви напомним, че през тази година три пъти се явихме на избори и три пъти печелим доверието на повече от 20% от българските избиратели.

да благодарим на всички хиляди членове и симпатизанти, които ни подкрепяха въпреки заплахите, изчегъртването, репресията. Благодарим Ви, няма да Ви предадем! ние носим отговорност пред нашите почти 600 000 избиратели, които очакват от нас ясни и категорични позиции и непримиримост към неспазването на законите и Конституцията на страната. И нашите избиратели ще получат точно това. Колкото и да е нужно редовно правителство и стабилност в управлението у нас, ние няма да допуснем това да става на цената на българския национален интерес, в разрез със закона и злоупотреба с думи, като нулева корупция и почтеност. През последните години в ролята си на управляващи ние бяхме подложени на непрестанни атаки и работихме в условията на остро обществено противопоставяне. Затова сме наясно, повече от всички в тази зала, колко е важен подходът на опозицията към управляващото мнозинство. И преди, и сега ние разбираме ролята на опозицията не непременно като способност да се излъчва шум и агресия. В тежки и сложни времена като днешните ролята на опозицията би трябвало да бъде на разумен коректив, който не само да критикува, но и да дава предложения и да участва активно при взимането на решения. Затова днес пожелаваме успех на партиите, които вече преговарят за съставяне на редовно правителство, и ги призоваваме да не пропускат възможностите да търсят съгласие с опозицията по важните за обществото въпроси. Призоваваме всички политически сили в Четиридесет и седмото народно събрание да концентрират усилията си в решаването на големите задачи за преодоляването на различни кризи и поне в следващите няколко месеца да не хабим енергия в лични нападки и обиди, конфронтация и самоцелен реваншизъм. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС мога да гарантирам, че ако бъде сформирано редовно правителство на страната, то ще получи необходимия толеранс и при желание може да разчита на нашата експертиза и опит при изготвянето на бюджета за следващата година, чието обсъждане настояваме да е през тази календарна. Нашите основни приоритети и като опозиция ще бъдат: качествено образование; борба с кризите; инвестиции; ускорен растеж; увеличаване на доходите на българите; подпомагането на бизнеса и гражданите за преодоляване на ценовата криза, която би могла да има тежки икономически последствия. В същото време ще настояваме всяка стотинка държавен дълг да бъде обоснована и изразходвана разумно, така че българската финансова система да бъде пригодна за влизане в еврозоната. Ще се противопоставим категорично на концепцията доходите на гражданите да бъдат увеличавани чрез взимането на заеми, които влошават устойчивостта на публичните финанси и ще обременят бъдещите поколения. Първият ни проект за решение ще е за налагане на мораториум за теглене на нов държавен дълг до избирането на редовно правителство. Още повече че новото управляващо мнозинство уверяваше, че чрез спирането на корупцията в бюджета ще влизат по 8 млрд. лв. на година. В този смисъл след половингодишното управление на служебното правителство очакваме още през 2022 г. тези пари да бъдат предвидени в бюджета и да бъдат разходвани за увеличаване на стандарта на живот на българските граждани. Ако това не бъде предвидено, то означава, че тезата за 8-те милиарда откраднати пари е била предизборна лъжа. Уважаеми госпожи и господа, през последните шест месеца България загуби прекалено много политическо време. Голямата задача на Четиридесет и седмото народно събрание е да върне страната в нейния нормален ритъм на развитие и да възстанови мостовете между партиите, институциите и различните групи в обществото. Не бива да си поставяме цели, които не сме в състояние да постигнем, но сме длъжни да надскочим егото, злободневните теми и дори тяснопартийните интереси в името на това да облекчим всички български граждани, които са изправени пред предизвикателствата на кризата. Убедени сме, че това е единственият път към връщането на доверието в парламента, в партиите и във възможностите на страната да защитава националния си интерес. От всички нас зависи да дадем увереност на българите, че могат да живеят в страна на сигурност и спокойствие и ако го направим, те ще ни отговорят с доверие. Благодаря Ви за вниманието. Бог да пази България! Успех на всички ни!

Благодаря, госпожо Атанасова. Предоставям думата на представителя на Политическа партия „Движение за права и свободи“. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми госпожи и господа министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Плевнелиев, уважаеми председатели на Народното събрание, уважаеми ръководители на религиозните общности в уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми представители на Централната избирателна комисия, уважаеми народни представители, госпожи и господа, скъпи сънародници! седмото народно събрание се учредява в края на една година, която ще запомним с кризи и избори. Кризите предизвикаха избори, изборите предизвикваха и задълбочаваха кризите. И ако нещо отличава Четиридесет и седмото народно събрание от предишните, то е безусловната отговорност, с която сме натоварени от избирателите – да прекъснем поредицата от предсрочни избори и да започнем да решаваме кризите. Всички избиратели категорично искат точно това. Тези, които не гласуваха, ни показаха, че не желаят да гласуват за политици и партии, които, вместо да решават техните проблеми, се занимават със себе си. Гласуващите дадоха своя глас на партиите, за да сложат край на политическата криза и да се обединят около работещи решения на проблемите им, но не дадоха властта на нито една партия. Избирателите задължиха парламентарно представените партии да търсят максимално съгласие за национални приоритети и начините за решаване на кризите. С две думи – възстановяване на диалога. И за да не бъдем грешно разбрани, ще подчертаем, че както във всеки парламент, така и в този, ще има управляващи и опозиция, но конструктивният политически диалог трябва да бъде в основата на търсене на верните решения. Парламентарната група на ДПС ще работи за възстановяване на нормалността в политиката. Уважаеми госпожи и господа, на старта на Четиридесет и седмия парламент няма да сме политически коректни, ако не направим анализ на изборния процес. Тази година проведохме три парламентарни избора, като два от тях по нова изборна технология – машинно гласуване. В Четиридесет и четвъртото народно събрание ДПС предложи машинно броене на хартиените бюлетини с с цел минимизиране на недействителните гласове и елиминиране на субективния фактор при броене на гласовете и при съставянето на секционните протоколи. Вместо това се прие този модел, който отблъсна от изборите поне половин милион български граждани. Анализът на изборите от юли и ноември показва, че ниската избирателна активност и на двата избора се дължи освен на всички други фактори и на затрудненията, предизвикани от машините. Целта на всяко изборно законодателство е да осигури честност, но и максимално улеснение на всички български граждани да могат без затруднение да упражнят правото си на глас. Днес на всички ни е ясно, че по-възрастното поколение, както и по-малко образованите хора имаха проблеми с този вид гласуване. Наш дълг е да осигурим честен, но и достъпен изборен процес. Специално място в анализа от миналите три избора за Народно събрание трябва да отделим на организацията на изборния процес и условията, в които се проведоха. Два от тези три избора бяха организирани от служебни кабинети. Нашата надежда беше, че именно те ще преустановят порочната практика на ГЕРБ от последното десетилетие – да използват всички възможни инструменти на изпълнителната власт за натиск върху структурите и избирателите на политическите опоненти. За съжаление, нищо такова не се случи. Точно обратното. Натискът и репресията от страна на вътрешния служебен министър и при двата последни избора минаха всякакви граници. Под лозунга „Борба с купения вот“ бяха извършени престъпления против човешките, гражданските и политическите права на българските граждани незаконни арести, влизане в домовете на възрастни и болни хора, сплашване на активисти на партии да не провеждат законно разрешена агитация и така нататък, От доста време алармираме, че поведението на полицията може да стане безконтролно. Недопустимото е факт – в изборния ден в избирателните секции влязоха полицаи, а това е изрично забранено от закона. Нарушени са основни принципи, законът е погазен тотално. В тези случаи къде бяха органите, които са призвани да управляват изборния процес? ЦИК, РИК – мълчат! ЦИК като основен орган в държавата, който управлява изборния процес, създаде несигурност със своята некомпетентност да го управлява. ЦИК не можа да убеди избирателите, че всички гласове са отчетени. Разполагаме с доказателства, че ЦИК не отчете всички действителни гласове. Това е въпрос, на който ЦИК дължи отговори. Искам много ясно да заявя от тази трибуна – ДПС няма да остави нито един случай непроверен и нито един случай, в който има нарушение или престъпление ненаказано, защото хората ни казваха, че тези извращения на полицията им напомнят за онези мракобесни времена отпреди 1989 г. Всеки трябва да понесе своята отговорност за злоупотребите с власт. Безкритичното допускане на грозните прояви на полицейщина и намеса в изборния процес ерозират държавността и демокрацията и не могат да имат никакво оправдание. Уважаеми колеги народни представители! Избирателят ни възложи тежката задача да стабилизираме политическия процес и да започнем да намираме верни решения за излизане от кризите. Как ние от ДПС разбираме това? На първо място, да се възстанови диалогът между политическите субекти и между институциите. Когато говорим за върховенство на закона, това означава първо самите ние да спазваме стриктно Конституцията и законите на страната. България се намира в безпрецедентна комбинация от кризи – политическа, здравна, социална, икономическа и така нататък. Тяхното решаване изисква усилията на цялата нация и използването на всички ресурси и възможности. Политическата криза трябва да започне да се решава със съставянето на редовен кабинет. ДПС от 2017 г. посочва формулата – Програма за ускорено икономическо развитие, основана на Зеления пакт, високите технологии, дигитализацията и участието на свободните активни граждани в политическите процеси. Преди една година предложихме да се състави експертен кабинет, който до края на 2020 г. да изготви и внесе Плана за възстановяване и устойчивост, оперативните програми, както и да изготви държавния бюджет за 2021 г., съобразен с тези две теми, след това да организира честни и демократични избори. Днес, след една година, със съжаление констатираме, че България фатално закъснява със своя План за възстановяване и устойчивост, докато другите страни вече реализираха над 30% от своите. За оперативните програми изобщо не се говори, а държавният бюджет за 2022 г. се отлага във времето. Съвсем скоро всички ние ще имаме възможност да преосмислим значението на думата бедност. Не е трудно да се прогнозира какво следва при растящи цени на храни, ток, парно и така нататък. Предупреждаваме, че нито една от кризите няма да бъде решена трайно, ако не се намери верният алгоритъм за решаване на ковид пандемията. България губи битката с пандемията поради безотговорното отношение на изпълнителната власт, особено през последната година. Само за последните три месеца страната загуби повече хора, отколкото през Втората световна война. Ние от ДПС предлагаме по мерките за справяне с ковид кризата да няма управляващи и опозиция, всички да се обединим с консенсус по план за решаване на проблемите и да го следваме заедно. Уважаеми госпожи и господа! България има нужда в най-кратки срокове да си напише домашното по Плана за възстановяване и устойчивост, оперативните програми, както и държавния бюджет, съобразен с тях. Българските граждани очакват от нас решения, които да повлияят положително върху техните доходи, стандарт на живот и сигурност. Българските работодатели очакват да направим държавата и нейните институции техен партньор, европейските и натовските партньори очакват да бъдем предвидим и лоялен съюзник. ДПС ще даде своя принос за реализация на тези очаквания. Пожелавам на всички здраве, търпение и мъдрост!

Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Плевнелиев и председатели на Народното събрание, уважаеми представители на религиозните общности в Република уважаеми колеги народни представители, дами и господа и скъпи български граждани! Пожелаваме на добър час на Четиридесет Нека бъде един успешен, разумен и с най-добри решения за България и за хората четиригодишен мандат! Ние от Коалиция „БСП за България“ влизаме в този парламент с три приоритета. Първият – започване на истинската промяна на досегашния модел на управление, възстановяване на държавността и на конституционните принципи на разделение на властите, правова държава, справедливост, равенство, свобода и мир. Второ – превеждане на държавата и на българския народ през кризите с грижа за хората. И трето – активна проевропейска външна политика на равноправни партньори с другите държави – членки на Европейския съюз, за ускорено приемане на Плана за възстановяване и устойчивост на България и за придвижване напред на оперативните програми. Уважаеми дами и господа, преди пет години точно тук ние назовахме досегашния модел на управление така: „Паралелна държава на задкулисието и народ, поробен от свои.“ Цитирам наши думи отпреди пет години. И започнахме своята битка, бяхме сами и не беше лека. Тогава посочихме и най-големите си врагове и те не бяха Политическа партия ГЕРБ. Най-големите ни врагове бяха страхът и апатията, отчаянието на хората, че нищо не може да се промени. Ние се старахме през тези години да им дадем сили и кураж и преди една година хиляди български граждани излязоха на площадите, преодолели този страх, и поискаха промяна. И ние днес разбираме своята задача да направим тази промяна. За нас тя се състои в три прости неща. Първо, закони, приети с грижа за хората, а не в нечий личен и лобистки интерес. Второ, контрол върху прилагането на тези закони, защото каквито и закони да направим, ако те не се прилагат, няма смисъл. И трето, справедливо правосъдие за този, който ги е нарушил. Ако пресечем корупцията в зародиша ѝ, лобистките закони, ако направим администрацията бърза и ефективна и въведем електронното правителство и ако реформираме съдебната система, то промяната е станала. Ние от Коалиция „БСП за България“ имаме едно предимство. Натрупахме опит в изстраданите ни 5-годишни битки с предишния модел на управление и затова сме наясно какво трябва да се направи стъпка по стъпка. Готови сме с конкретна антилобистка законодателна програма. Познаваме отпора и силата на задкулисието и имаме воля да се изправим срещу него. Едновременно с това обаче трябва да се справим с три кризи и да не допуснем четвърта. Намираме се в здравна, икономическо-енергийна и социална криза и трябва да проявим разум и мъдрост да не допуснем четвърта – политическа, ако не съставим устойчиво мнозинство и редовно правителство. Най-важната и неотложна задача сега е да помогнем на хората в трудните зимни месеци, да стабилизираме икономиката и да се справим с ковид пандемията. За нас най-големият проблем е ръстът на цените, обедняването и растящите неравенства в България. Нямаме достатъчно време, уважаеми колеги народни представители! Много бързо трябва да предприемем мерки за компенсиране на енергийно слабите семейства, да не допуснем от 1 януари да се увеличат цените на тока за битови потребители, да се осигурят дърва за огрев на семействата, които ползват дърва, да подпомогнем бизнеса и запазим работните места, да върнем училищата, детските градини, читалищата и библиотеките на регулирания пазар, да се увеличат доходите и пенсиите, да стабилизираме болниците и медиците, да осигурим медикаменти и апаратура. А за всичко това трябва да имаме работеща икономика, която да осигурява приходи в бюджета, и да положим усилия за Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми. Ние сме готови за тези разумни решения с програма за действие в първите 100 дни. Тя е и финансово разчетена. И тук идва сериозният въпрос пред всички нас: приемане на бюджета за 2022 г. Дами и господа народни представители, и се обръщам особено и към новите колеги: попадаме в безпрецедентна ситуация, не мисля, че е имало друга такава или поне скоро служебен кабинет, който е изготвил свой бюджет, очертаващо се, но все още неготово мнозинство, което има в представите си друг бюджет, тъй като вече има и допълнителни приоритети, и невъзможност до края на годината да бъде прието нито първото, нито второто: нито този на служебния кабинет, нито евентуалният на бъдещо мнозинство. Ние няма как да допуснем всичко, за което се борим от години, и ангажиментите, които поехме към българските граждани в предизборната кампания, да останат просто празни думи. Всичко, което сме се ангажирали, трябва да бъде облечено в числа. Тези числа изразяват политики и ние ще положим всички усилия това да стане максимално бързо. Искаме да си свършим работата докрай. Искаме да се погрижим за хората. Те да разберат, че държавата стои зад тях и никой няма да бъде изоставен сам в кризата. Ще положим усилия да се състави стабилно мнозинство и редовно правителство. В едно такова мнозинство и тук, в парламента старите колеги ни познават, обръщам се и към новите: можете да разчитате, че „БСП за България“ сме предвидими и разумни, ще бъдем социалният стълб и гарантът за стабилност на България. На добър час и успех! Благодаря, госпожо Нинова. Предоставям думата на представителя на Политическа партия „Има такъв народ“. Господин Каримански, заповядайте.

Скъпи сънародници в България и в чужбина! Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми госпожи и господа министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми народни представители! Съществуват три основни принципа, според които човешкият живот процъфтява. Първият принцип се основава на това, че повечето хора са естествено различни и разнообразни. Ние трябва да намираме пътя един към друг и да се радваме на различията и богатството, което носят душите и интелектът ни. Точно в тази зала, наречена от Захари Стоянов „свещена“, в която се гласуват законите с мисъл за бъдещето на нашето отечество, бих искал да покажем сговор, пристойно поведение и трудолюбие, подобаващо на високия морал и почтеност на народния представител. Вторият принцип, който движи процъфтяването на човешкия живот, е любознателността. През вековете просветителите и будителите по нашите земи са успели в годините да отредят достойно място на българската нация сред световното образование и култура. Необходимостта от възраждане и обновление е повече от жадувана. В същото време е добре да сме наясно, че те могат да се случат, насърчавайки просветлението и знанието. Съчетанието на знание и морални ценности могат да достигнат така желания от нас стремеж към минимизиране на корупцията и вдигане на нови порядки, носещи истинската свобода на хората в България. Управлението на знанието като подход към управлението на държавата вече не е нова концепция. То е най-вече основен източник за необходимите трансформационни процеси в обществото и икономиката на входа и изхода, така че да се постигне необходим напредък в стремежа ни към хармония между човек, природа и иновации. Важно е да достигнем до ефективно управление на знанията с мисъл за баланс и уравновесеност в обществено-икономическия живот на България. Знанието е уникален ресурс, то е неизчерпаемо по отношение на потреблението. Третият принцип е свързан с развитието на творческото начало у всеки един от нас. Нека впрегнем цялата си креативност и съзидателна мощ и предложим на обществото истинска и осезателна промяна, свързана с високи нравствени критерии и стандарти, независимо от политическата окраска. Предприемаческият дух се свързва с творческия потенциал на човека. Той, от своя страна, води до иновативни решения, реформи, прогрес и процъфтяване на живота. Едва ли има нещо по-трудно и мъчително от това да променяш старите порядки и да осъществиш в същото време реформа. Една от основните причини за това е, че повечето от неприятелите на реформите са онези, които са облагодетелствани именно от тези стари порядки, намирайки се и разполагайки се удобно в зоната на комфорта си. Всички граждани, които искаме нововъведения, е необходимо да сме денонощно будни и да браним новаторството в нашите уредби, носещо справедливост, почтеност и достоен начин на живот, защото винаги, когато на противниците на тези реформи се отдаде възможност да противодействат и да нападат, те ще го направят жестоко и настървено. Необходимо е да имаме едно наум, че съществуват два начина за борба с невежеството, низостта, корупцията и дребните, малки, хитри човечета, яхнали държавата в своя угода. Единият – посредством закона, а другият – със сила. Първият е присъщ на човека, а вторият – на животните. В житейския път на човека уроците за истината са много. Когато се опитаме да я пренебрегнем или надхитрим за нещата, които се случват около нас, винаги идва ден, в който плащаме скъпа и болезнена цена. Мисля, че е настъпил моментът, в който хората с пристойно поведение, почтеност, знания, умения и опит е необходимо да обединят усилия и да запретнат ръкави в решаването на животрептящите, неотложни проблеми от ежедневието на хората, пренебрегвайки и укротявайки егото си. Необходимо е да спрем да се оправдаваме, а да действаме. Да правим нещата да се случват дори дребни да са те в самото начало, нека се случват! Необходимо е да спрем да поставяме гордостта си пред напредъка. В този момент много хора очакват от нас обновление и ясен знак за поука от настоящата криза. Новите поколения имат нужда от мотивация и среда да развиват знанията и опита си в Родината, а не да поемат по света. Предприемачите имат нужда от предвидимост, сигурност и защита на креативните и иновативните идеи, да правят бизнес у нас. Хората на образованието и науката да развиват познанието и да дадат полет на своите научни постижения. Изкуствата да нямат прегради за вдъхновения и осъществен талант. Възрастните хора жадуват за нашето уважение към достойно преживените от тях трудности и очакват нашата ежедневна грижа. Жизненоважно е в законите, които ще бъдат приети в тази зала, да се предвидят норми за ефективно използване на природните ресурси в посока гарантирано опазване на околната среда и климата. За целта от фундаментално значение е да се изучават процесите по възобновяемо и дистрибутивно използване на ресурсите и постигане на максимална полза от потенциала на работната сила. За да бъде защитена тя, е необходимо трудовото законодателство да се промени с цел осигуряване на по-голям обхват на колективни действия с гаранции за прозрачност, бързо и точно правоприлагане. Парламентарната група на „Има такъв народ“ ще направи всичко възможно да бъде съставено правителство, парламентът да работи през целия си мандат. Ние ще се стремим да следваме трите принципа за процъфтяване на човешкия живот и хората в България да бъдат спокойни. Уважаеми госпожи и господа! Позволете ми накрая да Ви пожелая здраве, целомъдрие, почтеност и отдаденост в реформите за по-справедлив и достоен живот на българите. И както е казал професор Николай Генчев: „Няма нищо по-важно от човечността.“ На добър час и попътен вятър! Благодаря, господин Каримански! Предоставям думата на представителя на Коалиция „Демократична България“ господин Христо Иванов. Заповядайте. ХРИСТО Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми сънародници, скъпи колеги, уважаеми господин Президент, уважаеми господин Премиер, господа министри, госпожо Вицепрезидент, уважаеми представители на съдебната власт, на другите държавни институции, уважаеми представители на религиозните общности, уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми гости от Дипломатическия корпус! Бяха казани много неща за предизвикателствата, пред които сме изправени – за кризи, за трудности. Аз искам да кажа няколко думи за надеждата. Защото ми се струва, че в края на тази година, изпълнена с толкова много турбуленции, кризи, предизвикателства, обрати, стигаме до момент, в който можем да си позволим наистина да говорим за надеждата. Струва ми се, че сега, когато завършва годината, когато идва сезонът, в който хората се надяват на ново начало, на връщане на светлината, на надеждата, това ще бъде добро начало за нашата съвместна работа тук. Освен множеството трудности има пред себе си огромни основания за надежда – заради това, което е нашата страна, заради това, което са нашите хора, но и заради промените, които се случват, заради възможностите, които се откриват пред нас от технологичните трансформации, заради това, че ние се намираме в тежка комбинация между здравна и икономическа криза и предизвикателства, но отвъд тях, възстановяването

онзи път, който винаги ни е отделял от най-развитите общества. Да, това днес е възможно и да, ние трябва да си поставим именно такава цел, за да можем да направим скок в своето развитие. Това е особено удачно за нас с оглед на резултатите от изборите. Казват: хората са толкова големи, колкото са големи техните надежди, а понеже ние сме по-малки, ще се опрем на това на какво се надяваме, на това какви са нашите каузи. Позволете ми да кажа няколко думи за нашите приоритети. На първо място, искам да кажа няколко думи за принципите, на които ще се опрем, опитвайки се да допринасяме максимално за съставянето на едно демократично мнозинство, което да може да отвори вратата към тази надежда, за която говорим, и да отвори нова страница в България. Между другото, искам да кажа, че чух много хубави неща и от политическите сили, които се заявиха като бъдеща опозиция. Ще кажа, че това ми дава отново надежда, че в този парламент ще можем да свършим повече работа. Но това, в което ние вярваме, и това, към което ще се придържаме, е вярата в това, че всяка власт трябва да съзнава своето ограничение и винаги, когато се упражнява власт и се дава власт, трябва да се помни това: властта трябва да бъде ограничена. Вярата в парламентарната република акцентирам върху парламентарната република, е това наследство от българската демокрация, от прехода досега, което ние трябва да опазваме, и „Демократична България“ ще работи за това с всички сили. Вярата във фискалния разум и сдържаност ще бъде много важна в един период на трансформация, на инфлация, на опит да направим скок напред и някой ще трябва да си спомни за това. Преди да го поискаме от една или друга обществена прослойка или индустрия, е хубаво да ги чуем. Хубаво е да поговорим с тях и да потърсим начин заедно да отворим повече работни места, особено тези, които имат висока принадена стойност и които могат да бъдат основание повече млади хора да се върнат в България, да останат и да инвестират в живота си тук. Ние вярваме в институциите, ние вярваме в процедурите, ние вярваме в паметта! Ние вярваме в ценностите и в нашата идеология, която няма да забравим, че тръгва от отрицанието на тоталитарния режим. режим. Няма как да говорим за демокрация, за изграждане на пълноценна демокрация, без да помним какво е обратното на нея, без да помним всичко онова, срещу което трябва да се борим, защото то винаги надига глава и лесно се връща обратно. Конкретните ни приоритети, на които искам да обърна внимание. Знаете ли, че ми прави впечатление, че се намираме в един особен момент? Ние, които доскоро бяхме извън институциите, извън парламента, бяхме по улиците, протестирахме, знаем колко е важно да се направи съдебна реформа, но и тези, които досега бяха в парламента, бяха на власт пряко или косвено, ги чувам все повече да се обръщат към темата за правосъдието и колко важно е да се спазва законът. Чувам оплаквания от репресии в контекста на предизборния период и се отнасям с внимание към тези твърдения. Може би това означава, че всички сме готови в крайна сметка да направим тази съдебна реформа. Това може би означава, че сме готови не просто да махнем един или друг човек – това трябва да се случи, но да направим всички онези системни промени в българското правосъдие, българската прокуратура, които да я модернизират, които да позволят на всички да сме сигурни, че в България има не просто закон на хартия, а има правосъдие, на което всеки български гражданин, бил той от някакво мнозинство, от някакво малцинство – политическо или друго, може да се опре и да бъде спокоен и сигурен, всеки, който започва някакво предприятие, може да е сигурен за своята собственост. Мисля, че има надежда, че този път ще успеем да направим това. Казват ни го нашите граждани, казват ни го постоянно нашите партньори от Европа. Трябва да направим конституционна реформа особено що се отнася до прокуратурата и до Висшия съдебен съвет – знаем го всички. Въвеждането на електронно управление ще бъде друг огромен приоритет за нас и това не е просто въвеждане на компютри. Това е амбициозна трансформация на начина, по който работи държавната администрация, която може и трябва да доведе до огромно намаляване на административното бреме за гражданите, за предприемачите и за всички юридически лица в България. Това е възможно и можем да го направим за съвсем кратко, а „Демократична България“ – спрямо своите размери, ще има, надявам се, огромен принос в това отношение. Ние ще имаме принос – кой, ако не нас? – в поставянето на опазването на българското природно наследство, на българското природно богатство в центъра на дневния ред на българската политика, по начин, по който това досега не се е случвало, като основа на икономическата трансформация, като основа за постигането на едно високо качество на живот в България и ще се радваме да го направим. Ще работим и ще продължим да работим, както и досега, за българите в чужбина, за техните права и възможности, за да се чувстват равноправни граждани на България, независимо от това къде се намират. Това ние наричаме „голямата България“, това е е политическата ни цел – да направим всеки закон, всяка норма, всяка институция такава, че да мисли да бъде обърната към факта, че два милиона български граждани живеят извън България, че искат да бъдат част от нас, да бъдем едно. Те ще продължат да живеят извън България, хората ще пътуват, ще се връщат, ще избират други пътища. Ние трябва да направим това възможно. Ние ще защитаваме нашата геополитическа ориентация по отношение на Европейския съюз и НАТО. Ще я защитаваме както по отношение на ценностите, така и по отношение на конкретните политики, като например голямото усилие за еврозоната, като реформата на целия сектор „Сигурност“, което трябва да се случи, защото без това ние не можем да бъдем партньор, на който да се има доверие. Ние ще подкрепим сериозната и амбициозна програма по отношение на овладяването на медицинските и икономическите последици от ковид пандемията в България. Крайно време е да го направим и първото нещо, с което трябва да започнем, е да върнем децата в училищата. Това е изключително важно. Ние ще подкрепим амбициозните действия на едно бъдещо управление по намиране на решение на различията, които имаме с Република Северна Македония. Да, ние трябва да защитим българския национален интерес, да, ние трябва да защитим българската истина за историята, но ние трябва да намерим начин да решим този проблем заедно, а не да се делим още повече и заедно да станем членове от едно общоевропейско семейство, от един общ европейски дом. Ето това наистина е смела стъпка, която ние ще подкрепим. И нещо, за което няма да се уморим да работим – инвестиции в организацията на българската наука, българското образование и българската култура. Знаете ли, че най-лесният начин да сменим това как мислим за България, как хората в чужбина мислят за България е българската култура? Да ребрандираме страната, да дадем ново самочувствие на това как възприемаме самите ние себе си, и това е българската култура. Хайде да инвестираме в нея адекватно и наистина сериозно! Надеждата, започнах с нея – ние се заклехме и се заклехме в това да служим и да служим именно на надеждата на хората – на хората, които са гласували за нас, на хората, които не са гласували за нас, на хората, които са гласували против нас. нас. Надявам се, заставайки тук пред Вас, че всички ние заедно – и новите колеги, и тези, които са малко по-отдавна в парламента, ще успеем да изпълним това високо предизвикателство. Ние ще дадем своя принос за съставянето и излъчването на правителство, а как точно ще го направим, ще зависи от преговорите. Това, което аз мога да кажа, е, че освен всичко друго, освен настояването за нашите приоритети, на програмите, които имаме, е добре, ако можем да си спомним, че можем да помогнем, като правим крачка настрани, ако не и назад. И ето, аз тук заявявам, че няма да бъда министър. Мисля, че е добре, говорейки за надежда, говорейки за промяна, всички ние да си даваме сметка, че е добре да дадем път на нещо ново. И искам да кажа последно, че Ви желая успех, защото трябва да Ви кажа, че България е името на надеждата. Където и да сме, които и да сме, каквото и да правим, ако сме български граждани, това е другото име на надеждата – надеждата да имаме просперираща страна, с която да се гордеем, надеждата да оставим нещо по-добро на децата си, надеждата да сме част от общност, за която има смисъл да даваш, да си повече от себе си и която може да ти помогне да те подкрепи. Ето в името на тази надежда искам да си пожелаем днес: „На добър час!“ Благодаря Ви.

Уважаеми сънародници! Обръщам се само и единствено към своите сънародници, защото всички в тази зала, независимо от временно дадените ни власт, постове и позиции, трябва да сме преди всичко едно – българи. От днес започва да тече последният срок, в който България може да се оттласне от дъното. Ние, които сме тук, сме длъжни пред своя народ да изправим на крака нашата държава, която винаги е оцелявала досега, въпреки че така наречената политическа класа успя да я доведе до унизително положение, в което нашата Родина, разпъната между великите сили, просто не може да си поеме дъх. Днес народът ни заслужава нови, решителни и откровени водачи и е крайно време българската политика да бъде направлявана от достойни мъже, защото не искам да припомням думите на великия български поет Радой Ралин, който казваше: „Беше време турско – дойде време мижитурско.“ България няма нужда от страхливи и продажни управници! България има нужда от хора, които защитават българския национален интерес! Когато създавахме нашата организация, без колебание реших да я нарека ВЪЗРАЖДАНЕ, защото в тази една дума се събира всичко, от което народът и земята ни имат нужда, народ и земя, които много от Вас в тази зала и още повече извън нея кукловоди на едно дългогодишно национално предателство, продават за жълти стотинки, земя, по която хората умират все повече и се раждат все по-малко, плодородна земя с вносни храни, вносни ценности, вулгарно и цинично маскирани като неизбежна модерност. Но България има имунна система, България има своите безстрашни синове и дъщери – хора с памет, хора, които искат достойно бъдеще, хора, решени да се борят за него, хора, които не искат да изпращат децата си по терминалите на летището. Търсих и намерих такива хора – непримирими, и ги поведох, за да мога днес с 12 от тях да съм тук, но с нас навън са още стотици хиляди. Ние ще ставаме все повече,

Ние сме също така българите от Кърджалийско, Търговищко, Шуменско, Разградско и всички останали хубави български области, които бяха оставени сами десетилетия наред на произвола на политическия башибозук на ДПС. Ние сме българите от Америка, които избягаха с пълни със сълзи очи и празни джобове и обрекоха децата си на имигрантска съдба. Ние сме българите от Австралия, които шофират часове наред всяка неделя, за да водят децата си на българско училище. Ние сме българите от Западна Европа, които се грижат за чужди болни майки, докато техните умират тук сами. Ние сме българите, които чистят чуждите домове, докато техните тук пустеят. Ние сме българите, които не искат повече да се грижат за чужди градини, докато в техните дворове никнат бурени. Ние сме българите, които работят неуморно, които печелят награди и постигат върхове в своите области и се гордеят, че са родени тук. Ние сме българите, чиито родители са принудени да гледат внуците си през екраните на компютъра. Ние сме децата на пенсионерите, които едва надничат от прага на бедността – циничен, кух термин от художествената статистика. Ние сме разделените от евтини полети и евтина работна ръка изпращачи на летището. Ние сме родителите на децата, затворени насила в домовете си трета учебна година, и на онези деца, за които няма детски градини, защото родителите им са заставени да се преместят в задъхващата се столица, не намирайки работа и препитание в родните си градове. Ние сме българите от Македония, от които някои от Вас са готови да се откажат, както всички преди Вас. Ние сме българите от Западните покрайнини, които винаги забравяте, но те самите никога не забравиха корена си. Ние сме българите от Одринска Тракия, Северна Добруджа, Беломорска Тракия, Беломорска Македония, Мала Преспа, Корчанско, Голо Бърдо, Гора, Поморавието – старите ни земи, които и днес говорят на български. Ние сме потомците на българските бежанци в Банат, Трансилвания, Влашко, Молдова, Бесарабия, Крим и Приазовието. Ние сме тези, които бяха ограбвани, презирани и управлявани 32 години, без никой да ги пита. Ние сме тези, които крайно време вече казват: „Стига! Време е да бъдем питани и ние да говорим!“ Много от Вас, които стоят в момента тук, в тази зала, дължат столовете си на страх. Дотолкова, че страхът в тази зала буквално може да се усети, тъй като много от Вас дължат удобните си кресла и луксозни коли на страха, който казва: „Не искам да загубя работата си в администрацията!“, администрацията!“, „Не искам да загубя поминъка си!“, който казва: „Не искам да загубя бизнеса си!“ Стъпвате върху страх и владеете чрез страх. Най-лошото от всичко е обаче, че хората, които полагат клетва да се ръководят във всяко свое действие от интересите на народа, в голямата си част са напълно лишени от срам и съвест. Но не може вечно да се лъже, краде и изнудва. Не може вечно да се минава между капките на историята, защото на всички нас, българите, ни писна да бъдем обиждани, ограбвани и унижавани. Българите, които подкрепиха ВЪЗРАЖДАНЕ, хората, които ще стават все повече, не се страхуват. Притиснат до стената човек има два избора – да се подчини и примири или да се опълчи. Ние възрожденците се опълчихме и сега сме тук. Тук сме, за да кажем, че не искаме повече България да е васална територия, лишена от собствена политика, мнение и решения. Тук сме, за да се борим с демографската катастрофа и да започнем демографска регенерация и възстановяване на България. Тук сме, за да кажем, че няма да търпим ограничения, маски, дискриминации, принудителна или задължителна ваксинация с експериментални субстанции и ще искаме премахването им възможно най-скоро, сертифициране на отнети граждански права. Така ние от ВЪЗРАЖДАНЕ виждаме дамгосването на хора против техния личен избор уж за тяхното собствено здраве и сигурност и ще се борим срещу този модерен фашизъм с всички възможни средства. Тук сме, за да кажем също така: „не“ на Зелената сделка и да работим за развитие на българската енергетика чрез модернизация на съществуващите тецове и довършване на АЕЦ „Белене“. Тук сме, за да защитим българския национален интерес във втората българска държава в Европа – Македония. Тук сме, за да не допуснем под каквато и да е форма Истанбулската конвенция в България, както и да освободим страната си от чуждите военни бази, каквито в родината ни не е имало никога досега в нашата история, дори и когато България е два пъти окупирана – след Първата и Втората световна война. Заради всичко това знам, че много хора няма да простят на ВЪЗРАЖДАНЕ смелостта и решителността, както и борбата ни за независимост, защото много от Вас тук са посветили живота си на това да бъдат организатори на собствената си зависимост, на раболепието, чуждопоклонничеството и културното генно инженерство, на подигравките към идентичността, историята, традициите и културата ни. Защото за много оттук присъстващите е срамно да са българи и те предпочитат да са обслужващ персонал на чуждите интереси, абдикирайки от управлението на собствените. Като историк обаче ще Ви кажа следното: историята никога и никому не остава длъжна. За предателите на Родината краят винаги е позорен, а след това биват и забравени. Като един от милионите български мъже заявявам, че няма да отстъпя и сантиметър назад в битката за българските национални интереси, защото искам децата и внуците ми да останат в България и да се гордеят с мен и с онова, което ще оставя аз заедно с моите съмишленици след себе си. България заслужава добро управление, отговорно управление, съвестно управление. Ние българите заслужаваме качествено образование, здравеопазване, качествени и ефикасни социални политики. Българите заслужават справедливо заплащане за труда си. Време е обирът на нашето бъдеще да спре. Не искам повече да виждам разруха, а възраждане и всеки, който мисли като мен, е добре дошъл. Нито един българин не е излишен във време на криза, упадък и униние, положение, до което нашият народ беше доведен с дългогодишни, целенасочени, осъзнати предателски действия и престъпни бездействия. В завършек ще Ви припомня думите на безсмъртния български поет Гео Милев от неговата поема „Септември“ едно време се учеше в училищата, но вече не, защото училището стана модерно и тъй като българското не е модерно в нашето училище, тези безсмъртни слова ще ги припомня сега тук: „Глас народен: Глас божи С хиляди ножа прободен народ – затъпен унижен по-нищ и от просяк, останал без мозък без нерви – въстана из мрака тревожен на своя живот – и писа със своите кърви: Време е България отново да стане свободна и независима държава. Време е пак да почнем сами да пишем историята си. Време е за възраждане. Да живее България! Благодаря, господин Костадинов. Колеги, преминаваме към деловата част на заседанието, в която трябва да изберем председател на парламента. Кой ще представи Проекта за процедурни правила? Заповядайте.

Приема Процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и седмото народно събрание, както следва: 1. Кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 14 ноември 2021 г., и от народни представители. 2. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и по азбучен ред на предложените кандидатури. 3. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.“ Благодаря. Благодаря. Откривам разискванията. Заповядайте. Има ли желаещи? Няма. Разискванията са приключили. Поставям на гласуване Проекта за решение за приемане на Процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет

Пристъпваме към избора съгласно приетите правила. Давам думата за предложения за председател на Четиридесет и седмото народно събрание. Заповядайте,

Никола Минчев е завършил право в Софийския университет. Има дългогодишен стаж като адвокат, специалист по процесуално представителство в кантора – международно призната от всички

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри! Практика е досега във всички учредителни дни на Народното събрание, след като получим предложение за председател на Народното събрание, да се дава почивка, за да могат парламентарните групи да обсъдят постъпилото предложение, да вземат своето адекватно решение или да направят други предложения. Затова от нашата група, на „Движение за права и свободи“, Ви моля за 30 минути почивка. Благодаря.